(SDP)** … /Početak nije snimljen./ … i to točkom: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o nabavi i razmjeni usluga

Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu o prijedlogu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. tijela primili ste na sjednici. Uvodno u ime predlagatelja zamjenica ministra gospođa Višnja Tafra. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice. Uvažene zastupnice i zastupnici. Navedenim prijedlogom zakona sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora potvrđuje se sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o nabavi i razmjeni usluga (USA-HRV-02) koji je potpisan u kolovozu ove godine. Predloženi sporazum pruža okvir za suradnju na području vojne logistike u sklopu kontinuiranog napretka u suradnji ministarstava obrane dviju država. Sporazum se može koristiti u rasponu vojnih aktivnosti u okviru mirovnih misija, sudjelovanja u zajedničkim vježbama i obuci, razmještaju snaga, operacijama te u aktivnostima pružanja humanitarne pomoći. Na temelju sporazuma Oružane snage SAD razmjenjuju logističku potporu i to najčešće hranu, gorivo, prijevoz, streljivo, opremu uz izričito izričito isključivanje logističke potpore materijalnih sredstava i usluga čiji je prijevoz zabranjen nacionalnim zakonima i propisima ili nije prihvatljiv na nacionalnoj razini obiju država. Sporazumom je uređena vrsta potpore koja se može pružiti, uvjeti i postupci za njeno pružanje, troškovi kojih su se stranke odrekle ili su isključeni kao i sigurnost podataka. Sve aktivnosti stranaka na temelju ovog sporazuma i bilo kojih provedbenih dogovora provodit će se u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvima. Nakon stupanja na snagu ovog sporazuma ovaj sporazum u potpunosti zamjenjuje sporazum o pravnim i financijskim postupcima te standardima logističke potpore koji je Ministarstvo obrane RH potpisalo s Ministarstvom obrane SAD 2002.godine na rok od 10 godina. S obzirom na područje koje sporazum uređuje i s obzirom na to da se radi o sporazumu vojne naravi u skladu s Ustavom utvrđeno je kako postoji potreba sklapanja međunarodnog ugovora na neodređeno vrijeme umjesto produljenja sporazuma o kojem sam vam govorila. Sporazum ne zahtjeva izmjenu važećih ili donošenja novih zakona ali podliježe potvrđivanju Hrvatskom saboru. I s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta predlažemo njegovo usvajanje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je klub HDZ-a i kolega Davor Ivo Stier. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a podržat će Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o nabavi i razmjeni usluga. Ovim bilateralnim sporazumom će se doista stvoriti pravni okvir za intenziviranje i daljnji razvoj suradnje između Oružanih snaga RH i Američke vojske što smatramo iz više razloga potrebno i poželjno. Na čisto obrambenom planu suradnja sa našim saveznicima u NATO-u a posebice sa SAD omogućila je i omogućava i dalje profesionalni razvoj djelatnih vojnih osoba Oružanih snaga RH prema unapređivanju ukupnog hrvatskog obrambenog sustava. Zajedničkim vježbama sa saveznicima, a pogotovo u obavljanju svojih vojničkih dužnosti u mirovnim misijama diljem svijeta pripadnici Hrvatskih oružanih saga istaknuli su se svojim profesionalizmom i time značajno pridonijeli ostvarivanju hrvatskih nacionalnih interesa na međunarodnom planu sukladno odlukama Hrvatskog sabora. Kako i bi i dalje mogli uspješno ispunjavati te zadaće Hrvatski sabor mora im omogućiti najbolje moguće uvjete i potporu. Zbog toga i ovaj sporazum sa SAD važan jer regulira i olakšava pružanje potrebne logističke potpore našim postrojbama kao i njihovu adekvatnu obuku i opremanje. Upravo smo jučer u ovoj sabornici prilikom rasprave o Zakonu o hrvatskim braniteljima istaknuli koliko je bila važna logistička potpora potpora za pobjedu nad velikosrpskim agresorom. Hrvatske oružane snage danas s ponosom baštine taj pobjednički duh iz Domovinskog rata. očuvanje takvog duha vrednujući ratna iskustva iz epopeje stvaranje i obrane nezavisne države Hrvatskoj vojsci su danas potrebna nova ulaganja u modernizaciju obuku i opremanje kako bi sačuvale one sposobnosti koje su joj potrebne za uspješno obavljanje misije i i zadaće zadane Ustavom RH. Stoga smo u našem klubu uvjereni da je potrebno potvrditi bilateralni sporazum sa SAD jer će se njime osigurati veća fleksibilnost i interoperabilnost Hrvatskih oružanih snaga na području logistike, a time povećati sigurnost naših vojnika u mirovnim misijama. Dame i gospodo, jučer je oko 15,00 sati po lokalnom vremenu u blizini Zrakoplovne luke u Damasku napadnuta kolona vozila sa pripadnicima hrvatskog i austrijskog kontingenta u Mirovnoj misiji UN UNDOF na Golanskoj visoravni. Hvala Bogu nitko od hrvatskih vojnika nije ozlijeđen ali su tom prilikom ranjena 4 pripadnika Austrijskih oružanih snaga koji su na sreću izvan životne opasnosti. Međutim taj napad na snage UN-a pokazuje da nema međunarodnih misija bez rizika, čak i onda kada nije riječ o NATO-ovim misijama već o UN-ovim. Taj nas napad podsjeća i na našu dužnost u Hrvatskom saboru da osiguramo sredstva i najbolje moguće uvjete za logističku potporu, za adekvatnu opremu i obuku hrvatskih vojnika. U tome moramo dakako biti jedinstveni, posebice u potpori našim časnicama i časnicima, svim djelatnim vojnim osobama koje u hrvatskim odorama pridonose međunarodnoj sigurnosti daleko od svojih domova, daleko od domovine, a služeći Hrvatskoj svojim profesionalizmom i vojnim zvanjem. Svima njima, svim našim vojnicima i njihovim obiteljima želimo poslati poruku da imaju potporu hrvatskih građana i njihovih predstavnika u ovom Visokom Domu. Kolegice i kolege, spomenuo sam ranije da je predloženi sporazum sa SAD-om važan za razvoj hrvatskog obrambenog sustava, ali on ima i pozitivne implikacije za ukupne hrvatsko-američke odnose. Ako u ovu raspravu mogu unijeti i svoje iskustvo u diplomaciji onda bih morao istaknuti da bez razvijene suradnje s Amerikom, a posebice s Pentagonom vjerojatno ne bismo mogli ostvariti sve strateške ciljeve Hrvatske države. Pritom ne mislim da je netko drugi odradio posao za nas, već da smo uspjeli stvoriti trajna i čvrsta savezništva s razvijenim demokracijama te da nam je to bilo od presudne važnosti za obranu i oslobađanje Hrvatske, za otklanjanje teza naših neprijatelja da je Hrvatska nastala na zločinu za uzimanje mjesta koji Hrvatskoj pripada u slobodnoj i ujedinjenoj Europi i u transatlantskom savezu zapadnih demokracija. Razumije se savezništvo koje imamo sa SAD-om i koje danas učvršćujemo ovim sporazumom zahtijeva da se pozornost posveti i na dva ključna elementa. Prvi je vjerodostojnost, prepoznatljivost i kontinuitet državne politike. To je stalno ulaganje u odnose sa SAD-om, ali i ostalim saveznicima u Europi i u tom pogledu je dobro što je iza nas ostao period koketiranja barem dijela državnog vrha sa pokretom nesvrstanih diktatora. Drugi je ključni element sustavno pristupanje savezničkim odnosima s pozicija hrvatskih nacionalnih interesa, odnosno stavljanje tog savezništva u funkciju ostvarivanja naših strateških ciljeva i u tom pogledu je Hrvatska napredovala. Danas odnosi sa SAD-om više nisu bitni za pozicioniranje nekog političara ili političke snage unutar Hrvatske kao što je to bilo negdje krajem '90.-tih odnosno uoči izbora 2000.godine. Saveznički odnosi sa Amerikom više ne ovise u presudnoj mjeri o tome tko je na vlasti u Zagrebu ili u Washingtonu, ali je zato u prvom planu oblikovanje tih odnosa na način da služe zajedničkim ciljevima i interesima. Mislim da je hrvatskim građanima ovih dana puno jasnije koji su svi benefiti od savezničkih odnosa s Amerikom, ali moramo biti svjesni i odgovornosti koje to savezništvo također nosi, a to se prvenstveno odnosi i na ulogu Hrvatske kao faktor stabilnost u JI Europi. stabilnost u JI Europi. Nakon što je 16.studenog konačno uspješno riješene su neke velike nacionalne teme naša odgovornost prema susjednoj regiji nije manja nego veća i tu imamo nemali broj izazova. Zbog naših interesa ne smijemo odustati od normalizacije odnosa sa Srbijom, ali na bilo koji način već pridržavajući se Sporazuma o normalizaciji iz 1996.godine tražeći od Beograda da se isto tako pridrži onoga što je potpisao. Zbog naših interesa naše savezništvo s Amerikom moramo usmjeriti i na pomoć susjednoj prijateljskoj BiH čija budućnost ovisi o tome da sva tri konstitutivna naroda i svi građani BiH postanu jednakopravni. Hrvatsko-američko savezništvo mora se osjetiti i u susjednoj BiH, ne u smislu neučinkovite ili protupravne intervencije unutarnje poslove druge države već kao poticaj i garancija onima u BiH koji žele graditi mir i europsku budućnost na temelju poštivanja prava prava hrvatskog naroda i ostalih konstitutivnih naroda i svih građana BiH. Kolegice i kolega, na stolu nam je danas Sporazum sa SAD-om o obrambenoj suradnji na području logističke potpore i razmjeni usluga, međutim i tom prilikom moramo imati u vidu ovu širu sliku. Upravo zbog toga će klub HDZ-a podržati ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju bilateralnog sporazuma sa SAD-om. Hvala vam. Hvala. U ime kluba HDSSB-a Zoran Vinković. Uvažena gospođo potpredsjednice, zamjenice ministra. Klub HDSSB-a će podržati ovaj sporazum što je sasvim normalno jer samo lude političke opcije ili lude glave ne bi prihvatile ovaj sporazum. Ali želimo napomenuti upravo radi stanja u kojem se nalazi HV, tu ne mislim na ljudski faktor u HV-u nego prije sveg stanja tehnike, tehnike, funkcionalnosti te tehnike i opremljenosti HV-a bez obzira koliko dugo smo već godina član NATO saveza i pripadnici euroatlantskih integracija ipak želimo upozoriti i na to stanje jer ovo je prije svega u tom smislu potpis ja bih rekao Davida i Golijata iako imamo iskustva iz Domovinskog rata gdje upravo David dakle pripadnici Zbora narodne garde, odnosno HV-a su pobijedili onog Golijata, odnosno onu omraženu tzv. Jugoslavensku narodnu armiju, odnosno srbočetničku armiju. Upravo iz tog razloga želim i otvoriti i ja bih rekao i niz problema koji su vezani za stanje funkcionalnosti i opreme unutar Hrvatske vojske i podsjetiti dugi niz godina osim one nabavke kamiona nije učinjeno ništa u opremanju, ništa funkcionalno u opremanju Hrvatske vojske. Tu želim prije svega podsjetiti na stanje u zrakoplovstvu, na stanje borbene spremnosti. To je upravo bit i potpisa ovog Sporazuma. Za one koji ne razumiju vojnu terminologiju imamo u ovom trenutku vjerojatno jedan mig koji je u funkciji i nekoliko onih školskih zrakoplova na kojim se obučavaju novi piloti kojima su obećani i stanovi, kojima je obećano i napredovanje. Imamo nekoliko helikoptera koji su u funkciji. Nadam se da ne ulazim u vojnu tajnu jer je to opće poznata stvar, tako da a evo ja bih volio da mi zamjenica kaže ako je to vojna tajna to stanje opremljenosti koja je vidljiva, vidljivo nad hrvatskim nebom tada ću ja prekinuti priču o ovim problemima koji se nalaze unutar. Ali je to činjenica. Ali je to činjenica. Dakle, visina i visina plaća hrvatskih časnika, opremljenost slično je, započeo sam priču o pripadnicima Hrvatskog zrakoplovstva, pilotima kojima je za vrijeme, odnosno prije školovanja bilo je niz onih reklama gdje je obećavan siguran posao, napredovanje u struci, osiguranje stambenog smještaja do dan danas gotovo 0,2% njih je uspjelo uspjelo osigurati to što im je obećano ne samo kroz medije nego i kroz zakone koje je Hrvatski sabor donio. Dok više od 99% to nije uspjelo. Slična je stvar u opremljenosti Hrvatske mornarice, o kopnenoj vojsci ću samo otvoriti nekoliko problema koji su vezani za funkciju određenih poligona na kojima bi se trebalo Hrvatska kopnena vojska i zajedno sa određenim drugim vidovima vojske obučavati. Tu prije svega mislim na poligon Gašince gdje mi je i u pismu odgovoreno, odnosno odgovoru na zastupničko pitanje vrlo nejasno odgovoreno na sudbinu tog tog vojnog poligona koji je jedan od najvećih u Europi negdje veličine onog …/Govornik se ne razumije./… u Saveznoj Republici Njemačkoj. Tamo je inače Elvis Presley služio svoj vojni rok dok je bio u Europi. Inače i sam sam posjetio tu NATO bazu, tako da smatram da uz ovaj sporazum i uz važnost RH u geo u geo političkom planu da bi u svakom slučaju Vlada trebala razmišljati i o tim poligonima. Vezano za ocjenu sredstava potrebnih za provođenje zakona. U ovom zakonu stoji da nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH jer će se ona odvijati kroz redovite aktivnosti Ministarstva obrane, te će se koristiti sredstva iz Državnog proračuna namijenjenog radu Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH. Smatram da ta sredstva neće biti dostatna, da u svakom slučaju trebamo prije svega i pogledati da je dugi niz godina upravo na Ministarstvu obrane su rađeni najveći rezovi u državnom proračunu. Podržavamo hitni postupak donošenja ovoga i podržavamo donošenje. Nadam se, dakle da nisam ušao u razinu onoga što se zove vojna tajna analizirajući ovako okvirno ne ulazeći u u dubinu tih problema koji su vezani uz opremljenost i funkcionalnost Hrvatske vojske. Nadam se da nisam ušao u ono nešto što se zove vojna tajna. Evo, na svu sreću nema još uvijek ovog prijenosa na Hrvatskoj televiziji. Podržavamo zakon i evo pozivamo ministarstvo da, ne samo da obiđe naše pripadnike u mirovnim misijama, nego i da bude bude s njima, da se upozna s onim što rade, kakvim se opasnostima izlažu. Ali isto tako da analiziraju stanje opremljenosti Hrvatske vojske. Hvala. A sada će u ime kluba HDSSB-a završno govoriti Boro Grubišić. **Grubišić, Pitali su me zašto ja u ime kluba kada je već govorio Zoran Vinković. Ovo je završna riječ. Prema tome, to su dvije različite stvari, pa eto da je jasno predsjedavajućem zbog čega sam uzeo riječ, završnu riječ u ime kluba. Naime, kolega Vinković je izrekao da je potpuno suvislo da mi kao članica NATO pakta imamo ovakav sporazum sa vodećom članicom NATO pakta. Dakle, najjačom vojnom silom u svijetu – Sjedinjenim Američkim Državama. To jasno moramo reći našoj javnosti. Ne podrazumijeva nikakvo otvaranje vojnih američkih baza u RH kako bi se možda moglo naslutiti iz nekakvih, između redaka. Ali dakle, nema ni između redaka niti javno, jasno i glasno dakle da se radi o tome negoli se radi upravo o sporazumu kojim se omogućuje razmjena logistička, potpora i sve ostalo između SAD-a i Hrvatske. Hrvatska sudjeluje u mnogobrojnim mirovnim procesima većina većina od njih, od tih mirovnih procesa i stacioniranih vojnih snaga u svijetu po brojnosti i po materijalnim izdacima i po potpori potpori vojnoj čine vojne snage SAD-a. Mi smo u tome kao zemlja sa 4 milijuna i još uvijek ne znamo koliko s obzirom da s obzirom da DZS još nije objavio podatke koliko nas ima relativno visoko također zastupljeni. Zbog toga svega je potreban ovakav sporazum. No, ono što sam htio reći u završnoj riječi, a to je ono što piše na stranici 5. i 6. to je primjenjivost. Naime, treba ovdje jasno i glasno reći da je Amerika i nuklearna vojna sila s arsenalom nuklearnog atomskog naoružanja i visoko sofisticiranih ubojitih kemijskih, bioloških i svih ostalih sredstava. Zbog toga, a u svezi ovoga u svezi ovoga zakonskog prijedloga, treba reći da i istaći da piše, a to je i predviđeno, da nisu dakle stavke koje nisu prihvatljive za prijenos na temelju ovog sporazuma su one koje su izričito isključene iz njegovog okvira, a to su upravo prijenos takvih bojnih sredstava. Dakle, nuklearnog naoružanja, kemijskog i bioloških sredstava. Jasno piše ovako, dakle isključeno je nuklearno streljivo, zatim kemijsko streljivo u koje doduše ne spadaju agensi za suzbijanje nereda. Evo tu ćemo imati, dobiti možda naša Policija visoko sofisticirana sredstva kemijska za suzbijanje nereda. Nekad je to bio onaj obični suzavac jel'. Dakle, tu ne spadaju i onaj nuklearni arsenal o kojemu se govori u posljednje vrijeme, naročito nakon bombardiranja Srbije Kosova o osiromašenom uranu i djelovanju osiromašenog urana na zdravlje ljudi, okoliš i sve ostalo. Evo, zbog toga sam i uzeo završnu riječ da kažem da su takva sredstva u razmjeni ili u bilo kakvoj logističkoj potpori na teritoriju RH isključeni. Ukoliko se sporazum bude provodio dosljedno i jasno takve opasnosti nema. I to treba našoj javnosti reći. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. U ime predlagatelja zamjenica ministra obrane gospođa Višnja Tafra. Evo samo u završnoj riječi hvala onima koji su podržali ovaj sporazum, ali da vam ujedno kad smo već u Hrvatskom saboru i prenesem znači najnoviju informaciju da su naši pripadnici noćas u 00,10 sati sretno sletjeli u Zagrebačku luku i svi su dobro. Što se ostalog tiče što su pojedini kolege zastupnici ovdje, gospoda zastupnici rekli, znači gospodine Vinkoviću niste ušli u područje vojne tajne, nažalost niste bili prisutni ove godine kad se predstavljao Proračun Ministarstva obrane pa smo mi na matičnom odboru predstavili sve što se planira u idućoj godini, znači u dijelu modernizacije Oružanih snaga napraviti za novac koji smo dobili pa bih vam ja samo ukratko rekla što je to od osnovnih stvari koje imamo namjeru učiniti znači za pripadnike Oružanih snaga iz proračuna koji je ove godine također 4 milijarde i 800 milijuna kuna. ovih dana donijeta je odluka na prijedlog vojno-tehničkog Savjeta ministar obrane je donio Odluku o remontu MIG-ova 21. Zatim do kraja godine bit će raspisani tender za nabavu 5 obalnih ophodnih brodova. U idućoj godini planira se remont helikoptera kojima ističe resurs tako da su helikopteri ovog trena u izuzetno dobrom stanju i ne stoji tvrdnja da helikopteri ne mogu poletjeti. Također se planira i adaptacija objekata za smještaj kadeta, znači budućih pripadnika Oružanih snaga. Nabavlja se i novi sustav ABKO koji treba poslužiti znači Oružanim snagama, a isto tako jednako cijeloj Hrvatskoj državi u slučaju nekog od eventualno mogućih akcidenata. Zatim, stvaraju se uvjeti za uvođenje novog sustava NATO-vog protuzračne obrane. Znači, za iduću godinu smo predvidjeli dio sredstava. razumije./… će nadamo se iduće godine biti završen, riječ je o borbenom oklopnom vozilu. Za iduću godinu još trebamo platiti 17 obalnih ophodnih brodova i planira se nabava znači za oružanih snanica 30 mm za borbena oklopna vozila. Jednako tako bit će završen i sustav njihovog međusobnog uvezivanja da je moguća komunikacija. Što se poligona Gašinci tiče, poligon Gašinci i dalje ostaje perspektivan znači za Oružane snage. Jednako tako u idućoj godini se planira dogradnja sustava radarskog sustava "PEREGRIN" koji će jednako tako omogućiti Hrvatskoj da se zajedno s Ministarstvom unutarnjih poslova poveže znači u čuvanju morske granice što preuzima Ministarstvo unutarnjih poslova nadzor granice kod hrvatskog ulaska u EU. Da ste pozvali da naši vodeći ljudi Ministarstva obrane posjete pripadnike naše Oružanih snaga koji se nalaze u mirovnim misijama, kao što vam je poznato ministar obrane je prošli mjesec znači posjetio naše pripadnike u Afganistanu i uvjerio se kako oni žive, rade i djeluju na terenu. Ono što je gospodin Grubišić rekao to sam ja u svom uvodnom izlaganju rekla da sve ono što je navedeno na str. 5 da nije prihvatljivo nacionalnim zakonodavstvima i definitivno o tome nije predmet ovog sporazuma, budući da razmjena te vrste logističke potpore nije prihvatljiva nacionalnim zakonodavstvima. Evo još jednom vam hvala što ste podržali ovaj sporazum. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Dvije replike na vaše izlaganje. Zoran Vinković. Izvolite.

ja nisam član matičnog odbora ali imam proračun u rukama, dakle nisam ni mogao biti na predstavljanju svega onoga što Ministarstvo obrane želi napraviti. Ali obzirom da znam čitati proračun iz njega se i da nešto pročitati i to pokazuje prije svega da sam ja bio u pravu, da je sadašnje stanje u Hrvatskoj vojsci ovako kako je izuzetno loše. Ne optužujem sada ja vas ni ministra. Ne govorim vezano za ljudski faktor nego prije svega za stanje tehnike koju Hrvatska vojsku posjeduje i stanje tehnike koje u Hrvatskoj vojsci nema. I ovo sve što ste vi nabrojali su bili planovi, planovi koji se trebaju realizirati, izvršiti a niste pričali o sadašnjem stanju. Mislim da ne treba ništa nema tu neke velike razlike u onome što ste vi rekli i onome što sam ja rekao. Ja tvrdim da je današnje stanje, ne govorim o ljudskom faktoru, o ljudskim resursima kako to voli reći Stipe Mesić i netko je tu spominjao nesvrstane itd., ako ako možemo postići suradnju s bilo kojom zemljom u svijetu posebno gospodarsku onda je to izuzetno dobro, ako možemo prodati hrvatski proizvod tamo. nadam se će evo i sukladno ovom proračunu ako se ispuni da će se to stanje poboljšati i da ćemo dalje ulagati u razvoj Hrvatskoj vojske. A o stanovima nekom drugom prilikom jel mi to niste ni odgovorili. **Zgrebec, Molim vas kolegice i kolege ako razgovarate izađite van, smetate onima koji raspravljaju. Odgovor na repliku zamjenica ministra gospođa Tafra.

ja se ne bih složila s vama da je stanje baš tako strašno kako vi kažete, da može biti bolje sigurno da može biti bolje i ovaj Visoki dom će biti upoznat prema prema našoj zakonskoj obvezi koju imamo o godišnjem stanju spremnosti obrambenog sustava. Mi se nadamo da će to izvješće biti što prije na vašim klupama, najvjerojatnije već do kraja veljače, tako da mislim da smo svi svjesni napora koje i oružane snage i ukupno Vlada RH čine u namjeri da stanje koje vi nazivate lošim se popravi. Što se stanova tiče evo ja vam moram reći da neki pripadnici nisu dobili stanove, ali jednako tako vam moram reći i činjenicu da ovih dana imamo problem sa popuniti 13 stanova koji su izgrađeni zajedno sa nekim od ministarstava u Slunju gdje jednostavno nemamo zainteresiranih pripadnika Oružanih snaga da bi ih popunili. Riječ je o 23 stana koja su se gradila na našem zemljištu gdje Ministarstvo obrane ovih dana bi trebali biti useljivi i na kadrovskom savjetu je ministar odobrio 10 da se popune jer postoji potreba, međutim nažalost 13 nam je ostalo nepopunjeno. Prema tome s jedne strane u nekim gradovima kao što je to Split postoji izuzetno velika potreba, a s druge strana tamo gdje su nam se postrojbe razmjestile i gdje se smatralo da će one ukupno pridonijeti razvoju u RH nažalost imamo i tu situaciju da nismo u stanju popuniti stanove. O svemu tome se u budućnosti treba voditi više brige kada se dogovara i ugovara gdje nam je razmještaj oružanih snaga ali mislim da se ukupno stanje ne može nazvati izuzetno loše stanje. Je može biti ozbiljno u dijelu opremanja tu isključujem isključujem ljudski faktor jer su naš pripadnici izuzetno i obučeni i istrenirani, a jednako tako i motivirani. A da ćemo se mi potruditi da od ovog proračuna kojeg ste jednako tako vi čuli koji je iznos znači obrani nije smanjen proračun u ovoj godini da ćemo pokušati izvući maksimum. Hvala.

Govorili se o rekonstrukciji i modernizaciji helikoptera, a o zrakoplovima i dalje u našoj javnosti nije ništa poznato. Jesmo li se mi odlučili ostati na ova dva MIG-a koja imamo ili ćemo ići u obnovu zračne ratne flote sa opet sada sklapamo sa Amerikom ovaj sporazum odnosno potpisujemo produžujemo kako god hoćete na F4 ili ne znam na što, na njemački Tornado, Gripen o tome nismo ništa govorili. No ono što mene posebno ponukano da za repliku to je borbeno oklopno vozilo jasno radi se o Patriji u Slavonskom Brodu koji se proizvodi. I koliko je poznato našoj javnosti i meni osobno da su raznorazni ugovori bili u svezi Patrije pa čak vi sada kažete da je ugovoren 30mm top za Patriju. Dakle Patrija je ugovorena zamislite borbeno oklopno vozilo bez borbenog djelovanja. Dakle ugovoreno je samo vozilo bez topa bez mitraljeza kako god hoćete. Pa kakav je to bio ugovor u kojemu je dogovoreno sa finskom Patriom da se proizvede vozilo, borbeno, zove se borbeno, a nema s čim pucati. To je vrlo zanimljivo i vrlo bi bilo pohvalno kada bi netko malo istražio taj ugovor. Drugo, ono što sam htio reći što je isto "Đuro Đaković" dakle Slavonski Brod u pitanju, a građani i radnici su zainteresirani, šta je sa našega mozga izumom, tenkom Degman. Evo kad ste već tu koristim priliku da vas pitam šta je s tim našim tenkom, domaće proizvodnje, domaće pameti, dakle tenk Degman. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Odgovor na repliku, zamjenica ministra gospođa Tafra. **Tafra, Višnja** Ja mislim da me možda niste razumjeli, znači Ministarstvo obrane je donijelo odluku što se događa s borbenim zrakoplovstvom. Donijeta je odluka da se … u remont MIG-ova 21 i dokup do pune veličine eskadrile. Znači oni koji neće se moći remontirati oni će biti dokupljeni i ostali idu u remont. Prema tome, to nije dugoročno rješenje ali je u ovom trenutku rješenje da se zadrži sposobnost u Hrvatskoj zrakoplovstva. Za ostalo nažalost Hrvatska država u ovom trenutku nije postojao način da se u proračunu Republike Hrvatske pronađu sredstva za kupnju novih borbenih zrakoplova. To je jedno. Dalje što se "Đure Đakovića" tiče, ako netko ima nekakvu sumnju da ugovori koji su sklapani to mora prijaviti tamo gdje je mjesto. Ugovori su sklapani s "Đurom Đakovićem" samo za znači izradu borbenog oklopnog vozila, a posebni natječaji su išli za kupnju oružanih sustava. Prema tome, to nije ugovor koji je u paketu niti je Patria isporučivala u paketu oružane stanice. Ugovaraju vam se posebno 12-7 znači borbene stanice 12-7 su ugovorene, ja sam samo rekla da se u idućoj godini ima namjera ugovoriti,